Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kolmannen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: Asian käsittely alkaa tänään maanantaina 25.5.2020 tämän istunnon jälkeen pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Muiden puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Kun on tullut toive käydä debattikeskustelua lisätalousarviomietinnön esittelyn jälkeen, niin pidetään tänään poikkeuksellisesti, ennalta ilmoittamatta puolen tunnin debatti esittelypuheenvuoron jälkeen. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tänään maanantaina 25.5.2020 kello 14.30. Asiaan liittyvät äänestykset ovat tänään maanantaina 25.5.2020.